Моля народните представители да заемат местата си

Моля квесторите да поканят народните представители в залата.

Предложението не е прието.

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл.